Hvala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

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana ministrica Nina Obuljen Koržinek, izvolite. Hvala vama gospodine potpredsjedniče. Evo od antike i arheologije idemo u kreativne industrije i 21. stoljeće. Danas predstavljamo Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnoj djelatnostima. Kratke izmjene, nekoliko članaka, ali iznimno važne za audiovizualnu djelatnost. Ja ću napomenut da smo mi zapravo reformu audiovizualnog sektora u Republici Hrvatskoj puno puta istaknuli kao vjerojatno jednu od najuspješnijih reformi u sustavu kulture. Osobno sam sudjelovala odnosno nosila projekt pisanja prvog zakona kada smo 2008. osnovali Hrvatski audiovizualni centar. 2011. smo imali izmjene zakona kad smo uveli program poticaja. Tad smo započeli i sa digitalizacijom kina. Danas smo država

a lokalna potrošnja je dosegnula više od 250 milijuna eura, znamo da su multiplikativni efekti tih potpora gotovo nemjerljivi. 2018. godine na početku mog prvog mandata postavili smo donošenjem novog zakona ovdje o vizualnim djelatnostima temelje za daljnji razvoj audiovizualne industrije. Podsjetit Podsjetit ću tad smo uveli i video igre u audiovizualnu djelatnost. Jedna smo od prvih europskih država koja je uopće omogućila sufinanciranje edukativnih videoigara i tu imamo jako dobre rezultate. Unaprijedili smo sustav poticaja, pojačali smo poticaj, ali što je posebno važno pojačali smo poticaje na onim potpomognutim manje razvijenim područjima čime smo omogućili zapravo diversificiranje da nam se više te industrije, filmske produkcije ne interesiraju samo za one najrazvikanije lokalitete nego je veliki interes i za područja Hrvatske u kojima se ranije ti, ti filmovi nisu snimali. Ove izmjene i dopune zakona koje su danas pred vama kao što sam rekla opsegom nisu velike, ali su iznimno važne zato jer prvi put u RH za financiranje kulturnih i kreativnih industrija uvodimo jedan vrlo inovativan mehanizam financijskog poticaja koji se temelji na onome što su producenti ranije uplatili kroz poreze u Državni proračun. Dakle, ovim nacrtom prijedloga zakona uz sve dosadašnje modele financiranja, dakle izrav… izravne potpore, neizravne potpore, kvote koje imamo kroz medijske zakone, udjele sufinanciranja obveze HRT-a, obveze koje smo uveli kroz Zakon o elektroničkim koji se odnosi na platforme i na telekome ovdje uspostavljamo jedan novi dodatni izvor financiranja za proizvodnju hrvatskih audiovizualnih dijela. Dakle, otvara se mogućnost da producenti audiovizualnih dijela iznos sredstava koja su uplatili kroz različita fiskalna davanja investiraju u nova audiovizualna djela. Omog… ovo će omogućiti da onima koji su najkvalitetniji, najbolji i najviše rade da zapravo jedan dio onoga što su kroz različita davanja uplatili povuku kako bi mogli razvijati nove projekte i zato sam rekla da je to jedan inovativan mehanizam. U ovom trenutku ograničavamo ga na audiovizualnu djelatnost jer tu imamo dobar zakonski okvir međutim moje je uvjerenje da bi to mogao biti jako dobar model i za druge kulturne i kreativne industrije. Ono što je važno istaknuti je da za razliku od drugih industrija koje imaju mogućnosti raznoliki… pristupiti različitim izvorima financiranja kroz različite kredite kulturne i kreativne industrije jako teško dođu do takvog financiranja jednostavno jer su po prirodi takve da su projektno organizirane i nemaju nekakvih nekretnina, poslovnih pogona ili nečega što bi banci bila garancija da bi pratili njihove projekte i zapravo imate jednu specifičnost da kada zaokružite jedan projekt krećete u biti od nule dok ne dobijete novi projekt. E sad više nećete kretati od nule, nego ćete dio onoga što ste kroz različita davanja državi već uplatili moći povući i na takav način ćemo doprinijeti i stabilnijem poslovanju, to su najčešće mikropoduzetnici, zapošljavanje dakle jednog dijela djelatnika koji će moći biti kontinuirano zaposleni, jednom obliku sigurnosti, stabilnosti i naravno poticaja za razvoj novih audiovizualnih proizvoda. Audiovizualna djela koja će moći ostvariti financijski poticaj su dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dugometražni i kratkometražni dokumentarni filmovi, animirani, eksperimentalni kao i serijska igra na dokumentarna ili animirana djela, a pravo na poticaj imaju producenti koji se smatraju neovisnim proizvođačima sukladno zakonu kojim se uređuje elektronički mediji. Iznos koji će se moći povući je u najnižem iznosu od 10 tisuća, a najvišem do 132 tisuće eura i kao što je slučaj i sa našim financijskim poticajem za filming određena, određeni iznos sredstava u proračunu HAVC-a koji se osigurava putem Ministarstva kulture i medija i će ograničen, dakle bit će na neki način oni koji prvi apliciraju će moći pristupiti tom izvoru financiranja, a raspoloživi iznos poticaja izračunavat će se na temelju fiksnih uplata od dana stupanja na snagu zakona. Hrvatski audiovizualni centar u suradnji s ministarstvom pripremit će dakle prijedlog kojim će se ovo precizno urediti, a na njega će naravno suglasnost morat dati i Ministarstvo financija jer uključuje praćenje prihoda kroz Poreznu upravu. Osim toga, unijeli smo još neke sitne izmjene, predlažemo još neke sitne izmjene u zakonu. To je u prvom redu dopuna komplementarnih djelatnosti, dakle komplementarnih djelatnosti na način da se obuhvati i filmska pismenost te se značenje ostalih pojmova usklađuje s nekim izmjenama i zakona i podzakonskih propisa u području elektroničkih medija koji je donesen kasnije, a koji je usklađivan s direktivom. Dakle, neovisni proizvođač umjesto neovisni producent itd. U svakom slučaju ovaj je prijedlog utvrđen u suradnji sa filmskim udrugama. On je pozdravljen od svih njih i vjerujem da će biti značajan doprinos našoj audiovizualnoj industriji, koja inače ostvaruje iznimne rezultate i koju pratimo kao jednu od kvalitetnih, raznolikih, kulturnih i kreativnih industrija koja sigurno pomaže prepoznavanju vrijednosti hrvatske umjetnosti i hrvatske kreativnosti u svijetu. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana Vesna Bedeković. financirao zapravo samo iz dva izvora, to je bio HAVC i HRT, a tijekom vašeg mandata uvodili ste i neke nove dakle dodatne izvore financiranja audiovizualnih djelatnosti i ono što je bitno za naglasiti da upravo ove male izmjene koje ste i sami rekli predstavljaju veliki napredak. Predstavljaju nove izvore financiranja audiovizualne djelatnosti putem fiskalnih poticaja, što ste dobro rekli i ja bi se složila kao jednim, putem novog inovativnog oblika dakle još jednog u nizu poticanja financiranja audiovizualne djelatnosti i filma i stoga vas i još jednom molim da kratko to obrazložite. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Pa kao što sam rekla mislim to sigurno je jedna od najuspješnijih reformi u području kulture. Kad govorimo o tom zakonu iz 2018. dakle on je stabilizirao i razriješio neke dileme koje su postojale oko upravljanja projektima ciklusima financiranja u Hrvatskom audiovizualnom centru zbog kojih je bilo i nekih poteškoća oko revizijskih nalaza i izvješća, međutim ono što je važno kad smo donosili Zakon o elektroničkim medijima da smo još dodatno proširili dakle one koji doprinose u budžet, u proračun Hrvatskog audiovizualnog centra, dakle uz televizije, uz telekome, tu su i streaming platforme, tu smo bili među prvima u Europi ali ne samo taj financijski doprinos nego uvijek i ona kvota obveza otkupljivanja odnosno ulaganja u hrvatsku audiovizualnu djelatnost, to nam je uvijek komplementarna mjera.

zakona o izmjena i dopunama, sam primijetio jedan podatak koji me uistinu iznenadio, a to je da je u ovom sektoru kreativnih industrija 93% mikro poduzeća što je fantastičan podatak da sva ta naša sjajna produkcija se, koja je svakom godinom sve bolja i bolja je praktički one man show. Jedan mladi čovjek sa laptopom i jednim suradnikom rade tako vrhunska djela. Ova, ovaj zakon će im omogućiti kvalitetno financiranje ono što ste rekli. Premošćivanje od projekta do projekta. To je uistinu inovativna stvar. Mene zanima osim ako nam možete još dodat što vas je dodatno motiviralo za ove izmjene, je li možemo očekivati registraciju ovakvih sličnih mikro tvrtki

Hvala vam. Mislim naravno s obzirom da smo mi članica EU kad govorimo o potencijalnim producentima koji imaju nastanu u nekoj državnoj, država članica EU ako djeluju u Hrvatskoj ovdje plaćaju porez i oni mogu aplicirati za ove, ovaj tip poticaja ali ono što je važno, da to su mikro tvrtke i međutim njima je uz nacionalnu uz ove različite diverzificirane nacionalne izvore financiranja otvoren i cijeli niz europskih fondova, koprodukcija, dakle tu vidimo jedan zaista veliki broj mladih ljudi koji se uključuju u te djelatnosti. Nalaze svoj interes, rade i u vrlo kreativno umjetnički ajdemo reći intenzivnim projektima, paralelno rade možda u nekakvim marketinškim projektima i uopće stvara se jedna nova generacija kreativnih ljudi što sigurno doprinosi društvu u cjelini. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovana ministrice u preambuli zakona piše da će za slijedeću godinu 2025. biti izdvojeno milijun i pol eura, a za 2026. 2 milijuna eura, što je zapravo rast od 30%. Možete mi molim vas reći, što očekujete u kojem postotku će biti tu izdvojeno za video igrice, a koliko za filmsku industriju. Pitali ste koliko će bit za video igre, koliko za. Da. Ovo, sve je za audiovizualne, dakle sve je za filmove kao što sam rekla. Ovaj poticaj u ovoj prvoj fazi odnosi se za filmove, rekla sam dugometražne, kratkometražne, eksperimentalne, dokumentarne, igrane, animirane. U ovoj fazi nismo predvidjeli sufinanciranje za video igre. Oni imaju druge izvore financiranja. Rast će to kao i svaka druga mjera koju uvodite, ona obično kroz tri godine se vide učinci potrebe dinamika i onda se ona kalibrira potrebama, prihodima. One, to će sigurno rezultirati povećanim prihodima državnog proračuna u smislu davanja i onda s tim ono što volimo reći kao bicikl zapravo samo dalje radi taj sustav i jača sam sebe.

u 30 godina u Hrvatskoj. Međutim ova mjera neće moći ispuniti onu rupu koja postoji u hrvatskoj filmskoj proizvodnji za koju vi vrlo dobro znate, da se naprosto nedostaje po procjenama filmskih radnika, producenata, autora, recimo 6 milijuna eura, što bi zadovoljilo ono što u Nacionalnom programu koji nije nažalost još usvojen na Vladi od '22. do '25. cilj je nekakvih 8 igranih filmova. Vi znate da se ne mogu zatvoriti konstrukcije s novcima koje se dobiju od HAVC-a, vi znate da neki autori i vraćaju novac jer nisu uspjeli zatvoriti konstrukcije, zato bi moje pitanje bilo uz apsolutnu pohvalu za ove mjere, isto tako vrlo jednostavno, kada će se povećati sredstva za hrvatski film? **Obuljen Hvala vam na ovom komentaru, pa ja ću samo reći tri broja, dakle kad sam preuzela dužnost budžet HAVC-a je bio oko 4 milijuna eura, sada je više od 10 milijuna eura, dakle povećanje je od 140%. Kad sam preuzela dužnost prosječni budžet hrvatskog dugometražnog filma bio je oko 400 tisuća eura, ove godine na natječaju 950 tisuća eura, dakle puta dva i više od puta dva. Tako da mislim da smo napravili ogroman iskorak u poboljšanju produkcijskih uvjeta i to se vidi i na broju filmova koji apliciraju i na rezultatima. Hvala ti postoci o kojima vi govorite su sasvim sigurno točni, ja nemam razloga u njih sumnjati, međutim vi isto tako vrlo dobro znate koliko je sve poskupjelo i kolika je inflacija i vi isto tako vrlo dobro znate da autorima i producentima novac koji dobiju od HAVC-a nije u velikoj većini dovoljan da zaokruže financijsku konstrukciju kako bi uopće mogli krenuti u snimanje i vi to znate, evo, hvala lijepo. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana ministrice, poštovani državni tajniče. uvodnom izlaganju odnosno predstavljanju prijedloga zakona. Moje pitanje bi bilo, hoće li i na koji način predložene mjere odnosno izmjene i dopune Zakona o audiovizualnim djelatnostima, a koje predviđaju i svojevrsno reinvestiranje raznih fiskalnih davanja u stvaranje novih audiovizualnih djela, utjecati na tržišno tržišno natjecanje i samu prilagodbu sektora na suvremene načine rada, te možete li reći kakav će biti financijski utjecaj na državni proračun u smislu planiranja sredstava za nove aktivnosti unutar HAVC-a za naredno razdoblje? Zahvaljujem. Hvala vam na ovom komentaru, dakle što se tiče potpora, dakle donijet će se program potpore i za ovaj financijski poticaj sukladno džiberu, dakle sve će, sve će bit usklađeno. A što se tiče očekivanih rezultata, svaki ovakav poticaj, kao što sam rekla njega se, njih se obično prati na razdoblje od 3.g., 5, 7, 10.g. i onda se kalibrira, ali svaki takav poticaj zapravo povećava opseg pa onda poveća i prihode u proračunu, pa se onda više može vratit u djelatnost i zapravo time podupiremo rast odnosno stalno povećanje udjela kulturnih i kreativnih industrija u našem BDP-u. Slijedeća replika poštovani Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena ministrice, uvaženi državni tajniče, da možda javnost nije ni svjesna kolko su kreativne industrije u Hrvatskoj, vrlo jake, čak i u BDP-u su ispred nekih drugih, drugih industrija. Ovdje u izmjenama i dopunama ovog zakona ste dobro naglasili nešto što mislim da može pomoći i drugim ministarstvima, da moramo biti kreativniji, moramo se mijenjati, moramo biti prilagodljivi vremenu u kojem živimo, no nemojmo zaboraviti ni, ni vrijeme pandemije covida-19 kad su, kreativne industrije je prijetilo praktički da dođe do ozbiljnog rasula kad je u pitanju taj segment kulture, no Ministarstvo kulture je sa svojim dobrim programima sufinanciralo i financiralo većinu te industrije koja je ostala otporna i čak štoviše sad joj se daje više poleta da u vremenu ispred sebe budemo još potentniji i naravno kreativniji. Hvala vam, pa da kad gledate total, mi smo nešto više od 56 milijuna eura uložili tijekom covida kako bi spasili industriju, dakle od izravnih potpora umjetnicima, omogućili smo snimanje filmova, dofinanciranje da se može u tim okolnostima nastavit snimanje filmova, kredite, osigurali smo kredite sa garancijom države, međutim ono što mi je posebno drago, ovaj tjedan ćemo raspisati iz NPOO-a jedan potpuno jedan potpuno novi mehanizam sufinanciranja kulturnih i kreativnih industrija i tu isto tako očekujemo da će se brojni producenti javiti, dakle cijeli naš napor kroz sve ove godine bio je stalno jačati postojeće modele financiranja, stvarati sigurne uvjete za rad i otvarati nove modele i financiranja i distribucije i poticanja publike da bi onda naše kulturne i kreativne industrije rasle. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema. Ako izvjestitelja nema onda idemo na raspravu, prva prijavljena je poštovana Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a. Hvala g. predsjedavajući. Poštovana ministrice sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege, kako i piše u obrazloženju Vlade ovih izmjena zakona, predloženim izmjenama povećat će se sredstva za razvoj i proizvodnju hrvatskih auto, audiovizualnih djela neovisnih proizvođača, što će doprinjeti kvaliteti i stvoriti povoljne uvjete razvoja i konkurentnosti hrvatskog kulturnog proizvoda na tržištu. I doista i nesumnjivo je da ukoliko usvojimo ovaj zakon povećat će se na indirektan način sredstva za proizvodnju pokretnih slika na hrvatskom jeziku i u narednim godinama kada krene provedba filmska i TV proizvodnja zajedno bit će bogatija za vrijednih milijun odnosno dva milijuna eura. Stoga ove izmjene valja podržati, međutim u ovoj raspravi jednako tako valja i otvoriti vrlo otvorenu raspravu i progovoriti o pravom stanju u filmskom sektoru odnosno u sektoru audiovizualnih djela odnosno djelatnosti. Želimo li biti dobri gospodari hrvatskoj kulturi onda si moram priznat da je financijska kriza ovog filmskog sektora zapravo znatno utjecala na njega i bila je tolika da će dobrobit koja će proizaći iz ovih izmjena zakona jednostavno biti nedovoljna i daleko od minimalno potrebnih uvjeta. Već više godina u godišnjem proračunu Hrvatskog audiovizualnog centra nedostaje četiri do šest milijuna eura da bi se pod a) osigurala minimalna proizvodnja predviđena Nacionalnim planom razvoja audiovizualne djelatnosti, pod b) da bi se osigurala egzistencija umjetnika koji stvaraju audiovizualnu djelatnost i pod c) da bi se postiglo to da se suradnici naših autorica i autora, ali i djelatnici i tehničari posvete onome zbog čega održavamo ovaj sustav, a to je proizvodnja filmske priče u svim rodovima i u svim žanrovima. E sad uz učinke inflacije no i mimo njih porast cijena filmskih usluga je skočio u nebo i činjenica je da i skupe usluge koje uvelike izvozimo zapravo definiraju tržište na taj način da što ih više izvozimo cijena im to više raste. A ta visoka cijena nepovoljno djeluje na domaću proizvodnju, bilo da su namijenjena velikom ili malom ekranu. I zapravo je zapanjujuće da kulturne vlasti nisu i ne žele prihvatit potrebu da se sektor u kojem su minimalni uvjeti toliko ugroženi rastom cijena kompenziraju, da im se kompenzira teško stanje na značajniji način više od onoga što će ova skromna mjera donijeti. U vrijeme kad je državna vlast široke ruke na svim poljima ulagala lijevo i desno nesebično trošeći proračunska sredstva sve da bi stekla poklonike i zahvalnost birača, pitamo se zašto je film u ovom dijelu ostao prikraćen te mu se putem ovog mehanizma nudi tek malena materijalna utjeha. Ponovit ću još jednom, ovaj mehanizam kolikogod skroman u dosegu valja podržati jer nije loše smišljen i potiče minimalne slobode filmskih ljudi. S druge strane financijska neimaština HAVC-a značajno potpomognuta nerazumnom politikom HRT-a, nekoć javne, a sada poprilično komercijalne neće biti sretno kompenzirana

vjerojatno najbolji dio hrvatske kulturne politike. Možda je upravo jedan od razloga za to i njeno izdvajanje iz ministarstva jer ako se toga itko sjeća uslijed nevjerojatnih napada na elementarno dostojanstvo i logiku HDZ je svoju ofenzivu na nezavisne medije, na kulturne institucije institucije i HRT dovršio početkom 2017.g. postavljanjem novog ravnatelja. Na sreću Audiovizualni centar je ipak izbjegao sudbinu kulturne infrastrukture kao stranačkog miraza. Ako se jednom pogurnu preko te razdjelnice privatnog u smjeru javnog interesa, vidimo to na HAVC-u, institucije zapravo relativno lako mogu početi služiti svojoj pravoj svrsi i svima, a ne samo njima odnosno, da, da, pripadnicima i ovog što viče ajme majko, indoktrinirane desne, desnog krila ove dvorane. Možda to treba zahvaliti i jasno određenim ciljevima filmske politike kao i profesionalnim službenicima koji je provode, ali i propisima poput aktualne dopune Zakona o audiovizualnoj djelatnosti. I sad održavajući kontinuitet najvećih međunarodnih uspjeha hrvatskog filma 2022.g. je „Sigurno mjesto“ Jurja Lerotića na jednom uglednom festivalu osvojio nagradu za režiju i najbolji debitantski film, a genijalni Goran Marković glavnu glumačku nagradu. I sad, za film s tako zahtjevnom temom koji nas podsjeća koliko se u našem zdravstvu premalo ulaže u mentalno zdravlje uslijedio je nevjerojatan niz od 20-ak nagrada. Međutim, manje je poznato da je HAVC odobrio inicijalna sredstva za „Sigurno mjesto“ još 2017.g.. Nakon toga mladom autoru i poduzetnici su, producenti ispričavam se, su uslijedile godine pronalaženja dodanih financijera i koproducenata da bi se film pojavio na festivalima pet godina kasnije, a i tada snimljen u uistinu nevjerojatno skromnim budžetu. Mali proračun podrazumijeva malo vremena za snimanje odnosno mnogo više vremena za pripremu, a najviše od svega mnogo entuzijazma, besplatnog rada i samo eksploatacije autora. Za orijentaciju, inicijalna sredstva koja je HAVC godinama odobravao nisu iznosila više od 30 do 40% potrebno budžeta pa se 60 do 70% moralo godinama tražiti u inozemnim i drugim izvorima, a film na kraju vjerojatno snimiti bez objektivno potrebnog novca. Posebno razočaranje u tom smislu za mnoge produkcijske timove predstavlja HRT sa svojom politikom da će radije uvoziti određeni putopis ili nekakvi franšizni program nego producirati odnosno sudjelovati u kreiranju i financiranju i podršci kvalitetnog domaćeg filma ili serije. Iako je snimanje filmova značajno poskupjelo ne samo zbog opće inflacije nego i dodatno zbog inozemnih produkcija koje su poskupjele najam filmske tehnike i usluga iznad mogućnosti domaćih produkcija, dobra vijest jest da su se posljednjih godina inicijalna sredstva HAVC-a značajno povećala. Međutim, ja ću upozoriti da i u tom povećanju mi smo u raspravi o proračunu za 2023.g. nas dvije zastupnice iz SDP-a i čini mi se kolegica Urša Raukar Gamulin smo u toj raspravi upozorili na neadekvatno planiranu proračunsku stavku za potrebe HAVC-a kao ustanove i djelatnosti koja o njoj ovisi. Zašto? Zato jer je prvi varljivi dojam bio da postoji intencija značajnog izdvajanja za potrebe ukupnog troška HAVC-a i to je tada iznosilo u tom planiranom proračunu za 2023. godinu i projekcijama za dvije godine nakon toga ukupno negdje oko 20 milijuna eura u narednim godinama. Međutim, već je tada bio vrlo jasan i mogao se primijetiti nesrazmjer između sredstava predviđenih za povrat troškova stranim ekipama i onih namijenjenih proizvodnji hrvatskih pri čemu je nacionalna proizvodnja bila zakinuta. Tada smo amandmanom predlagali da se taj nesrazmjer ispravi na način da se planirani izdatak za HAVC već tada poveća za ukupno 3 milijuna eura koja bi se baš namjenski iskoristila za nadopunu planiranih sredstava za proizvodnju hrvatskih audiovizualnih djela i za prateće audiovizualne djelatnosti. Subvencioniranje stranih ekipa domaćim novcem podržavamo kao kvalitetnu popratnu djelatnost ovog sektora, ali i tada smo naglasili ne na način da stavlja u drugi plan domaću proizvodnju, a tada je već domaća proizvodnja uz inflaciju trpila financijski teret vrtoglavog povećanja cijena filmskih usluga uzrokovanih politikom subvencije stranih filmskih ekipa hrvatskim javnim novcem i to u trenutku kad je domaći film dokazao međunarodne uspjehe. Smatrali smo nužnim podržati njegov razvoj i omogućiti filmskoj zajednice iole ravnopravne životne i radne uvjete onima filmaša u drugim zemljama. I tako da već se tada vidjelo da je proizvodni proračun hrvatskog filma već godinama drastično, drastično E sad, što se tiče ovih povećanja koje pratimo ulaganja u HAVC posljednjih nekoliko godina kao što smo i tada tvrdili 2000, krajem 2022. godine to nikako ne znači da je hrvatskim filmskim autorima ili da će im biti dvostruko lakše pisati i snimati jer je stopa inflacije od onda prema Državnom zavodu za statistiku oduzela 28% vrijednosti. još jedna dobra strana filmske politike što ona predviđa i dodatne izvore sredstava za film i filmsku kulturu kao što već je ovdje bilo u dijelu spomenuto, tako da npr. streaming platforme poput Netflixa ili HBO-a trebaju prema Zakonu o audiovizualnoj djelatnosti i Zakonu o elektroničkim medijima izdvajati ukupno 4% svojih prihoda za hrvatski film, a komercijalne televizije s nacionalnom koncesijom 5%. Samo za usporedbu to bi bilo kao npr. da sad Google i Facebook koji su preuzeli glavninu oglašivačkih prihoda od hrvatskih medija dobrim dijelom i sheraju ono što je od hrvatskih medija ostalo, to bi bilo kao da oni sad izdvajaju dio svojih prihoda za hrvatsko novinarstvo u idealnom nekakvom svemiru da se ta sredstava ne dijele prema preferencijama Vlade nego prema kvalificiranim procjenama i transparentnim procedurama, ali kao u slučaju HAVC-a za proizvodnju hrvatskog filma i filmsko obrazovanje, a ne za nečiji privatni interes i profit. Uz već spomenute skromne inicijalne budžete koji vjerojatno i onemogućavaju žanrovske i popularnije produkcije filmska politika je vjerojatno svjesna zasad preskromnih poticaja koje usmjerava prikazivanju hrvatskih filmova u kinima. eura je izdvojeno za tu namjenu u 2023. godini. Tome valja dodati i filmsko obrazovanje, mi smatramo da je ono mnogo važniji prioritet nego što bi se moglo zaključiti iz HAVC-ovih sredstava za komplementarne djelatnosti među kojima festivali i druge manifestacije još uvijek predstavljaju najveću stavku. No, to je dobro došlo i treba njegovati, davati podršku festivalima međutim važno je i razmotriti snažnije ulaganje primjerice u Školu medijske kulture Dr. Ante Petrlić i općenito obrazovanje mladih za aktivno sudjelovanje u filmskoj kulturi. U vrijeme kada svatko snima filmove na telefonu sigurno ima smisla da ga osnovna i srednja škola nauče filmskom jeziku i potaknu na njegovo kreativnije korištenje. Uostalom tko će zaista dolazit u kina i gledati hrvatske filmove ako ne mladi koji između ostalog i u svoje slobodno vrijeme iste na neki drugi način snimaju. Stoga i na samom kraju želim reći da će SDP podržati ovaj prijedlog zakona. Ova dopuna će pomoći hrvatskim filmskim producentima da lakše i kvalitetnije popune budžete novih filmova, ali se nadamo da će potaknuti i zapošljavanje u produkcijskim organizacijama putem ugovora o radu. Očekujemo da će i drugi dijelovi kulturne i medijske politike slijediti primjer politike prema filmu. U međuvremenu neka se Ministarstvo kulture i medija ugleda na HAVC barem ako ga u tome ne spriječe europski istražitelji. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice i državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, prije svega Klub zastupnika HDZ-a će podržati Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima i ja ću ovdje podsjetiti da je postojećim Zakonom o audiovizualnim djelatnostima iz 2018. godine i onda kasnije smo imali jedne izmjene 2022. da je uređeno obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualne djelatnosti kao temeljnih sastavnica suvremene kulture, zatim poticanje hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva i distribucije jednako tako promicanje kinoprikazivalaštva i komplementarnih djelatnosti, a osobito je propisana zaštita i proučavanje audiovizualne baštine kao i svakako prikazivanje hrvatskih audiovizualnih djela u zemlji i inozemstvu. Znademo da je Hrvatski audiovizualni centar jedno tijelo, dakle provedbeno tijelo koje provodi nacionalno program promicanja audiovizualnog stvaralaštva i dodjeljuje državne potpore. Kad je riječ dakle o stanju vezanom dakle za audiovizualne djelatnosti ja ću ponoviti dakle od negdje tamo 2018. dakle kada dolazi Vlada Andreja Plenkovića i kada ministrica Obuljen Koržinek preuzima mandat ministrice kulture i medija da se u to vrijeme dakle film financirao isključivo preko HAVC-a i HRT-a i da je upravo tijekom mandata dakle u proteklim godinama uvedeno čitav niz novih izvora financiranja audiovizualnih djelatnosti i ono što smatram potrebnim ponoviti i naglasiti da je upravo tim zakonom dakle iz 2018. g. da su postavljeni temelji daljnjeg razvoja audiovizualne industrije i da su tim upravo zakonom videoigre uvrštene u audiovizualne djelatnosti i ja smatram da je time zapravo stvoren jedan čvrsti pravni okvir za daljnji razvoj ovog, ja bih rekla jednog od najpropulzivnijih sektora, što se vidi i danas, a svakako će se vidjeti i u budućnosti. Što se tiče i ovih dakle izmjena i dopuna zakona, on što valja naglasiti da se njima upravo uvode mogućnosti dodatnog financiranja razvoja i proizvodnje hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača, kroz mogućnost da se iznos sredstava uplaćenih kao razna fiskalna davanja investira u nova audiovizualna djela, čime bi se pridonijelo njihovoj kvaliteti, stabilnosti razvoja neovisnih proizvođača, svakako bi se pridonijelo razvoju hrvatskog kulturnog proizvoda i svakako, poticanju razvoja struke, a onda, naposljetku i razvoju zapošljavanja i svakako, već smo tijekom rasprave to naglasili, a iz rasprava je razvidno da smo se i svi složili da je ovo jedan inovativni oblik, dakle financiranja. Podsjetit ćemo da je i tehnološki napredak, ali svakako i posljedice pandemije Covida-19, da su značajno utjecale na stvaranje, proizvodnju i distribuciju, a onda i potražnju audiovizualnih djela općenito na globalnoj razini, a upravo ovim predloženim izmjenama omogućit će se povećanje i kvalitete, ali onda i konkurentnosti hrvatskog kulturnog proizvoda i hrvatskih produkcijskih kuća na međunarodnu razini, na međunarodnoj razini upravo, je li, kroz uspostavu novog izvora inovativnog načina financiranja, a tu se upravo radi dakle o mogućnosti dodatnog financiranja razvoja i proizvodnje hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača kroz mogućnost da se iznos sredstava uplaćenih kao razna fiskalna davanja investira u nova audiovizualna djela. Svakako, ovim predloženim izmjenama povećat će sredstva za razvoj proizvodnju hrvatskih audiovizualnih djela, neovisnih proizvođača, što će doprinijeti i kvaliteti, a svakako da ovaj predloženi model financiranja potiče investiranje u razvoj i proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda, generiranje potrošnje, povećanje angažmana i svakako, zapošljavanja u industriji, a naravno, posljedično i razvoj struke. Ova mogućnost, dakle investiranja iznosa uplaćenih fiskalnih davanja omogućit će poduzećima u području filma veću održivost i mogućnost sustavnog planiranja, investiranja u razvoj i proizvodnju novih kulturnih djela. Ono što možda valja podsjetiti, da je prema posljednjim istraživanjima udio mikropoduzeća u sektoru filma je, iznosi negdje 92,9, dakle gotovo 93%, što uz projektnu prirodu rada, sektor čini itekako ranjivim na zastoj, na pauze u proizvodnju između projekata te svakako na nemogućnost brzog pronalaska početne investicije za razvoj novih projekata. financijski poticaj razvoju i proizvodnji audiovizualnih djela imaju producenti audiovizualnih djela koji se smatraju neovisnim proizvođačima sukladno zakonu kojim se uređuju elektronički mediji, a koji plaćaju porez u RH. u RH. Ono što valja još naglasiti, dakle iznos financijskog poticaja koje korisnik može ostvariti, predstavlja vrijednost ukupnog iznosa fiskalnih davanja koje je korisnik obračunao ili uplatio u proteklih 5 godina koja uključuju obračun poreza na dodanu vrijednost temeljem primljenih dobara i usluga te porez na dobit i pored na dohodak koje plaća korisnik, a isključujući doprinose za obvezna osiguranja. U najnižem iznosu radi se o 10 tisuća eura, a u najvišem do 132 tisuće eura godišnje i ono što valja naglasiti, dakle raspoloživi iznos poticaja izračunavat će se na temelju fiskalnih uplata od dana stupanja na snagu, dakle zakona, a način ostvarivanja poticaja propisuje, bit će propisan pravilnikom koje donosi Ministarstvo kulture i medija na prijedlog centra, naravno uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija. Možda evo, još naglasiti da se predloženim nacrtom dopunjuje čl. 3 na način da pojam komplementarnih djelatnosti obuhvaća i filmsku pismenost te se značenje osnovnih pojmova usklađuje s izmjenama zakona i podzakonskih propisa u području elektroničkih medija, gdje je, primjerice, neovisni proizvođač umjesto neovisni producent, dodaje se pojam hrvatsko audiovizualno djelo u skladu s Pravilnikom o hrvatskim audiovizualnim djelima. Isto tako, po, naglasit ću izmjenu u članku, izmjene u čl. 10 kojima se omogućuje centru dakle realizacija posebnih programa i u području komplementarnih djelatnosti upravo kroz sklapanje sporazuma ili ugovora o suradnji i, odnosno ili financiranju. I na temelju, ono što je važno još naglasiti da se odredbama predloženog zakona ne utječe na tržišno natjecanje, s obzirom na to da će se predloženim normativnim uređenjem prilagoditi suvremenim načinima rada i djelovanja audiovizualnih, dodatna financijska sredstva za provedbu ovog Zakona za 2024. nije potrebno osigurati, dok će financijska sredstva koja su potrebna za provođenje ovog zakona biti planirana u državnom kulturu, državnom proračunu na razdjelu Ministarstva kulture i, i

eura za 2026. godinu naravno u okviru dodijeljenih projekcija za svaku pojedinu godinu i na temelju evo svega do sada iznesenoga još jednom ću ponoviti kako će klub zastupnika HDZ-a podržati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Sada prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvo je na redu kolega Hrvoje Zekanović. Koliko vidim njega u sabornici nema i gubi pravo na raspravu, zatim kolega Prkačin. I on je izočan i on gubi pravo ali je zato tu kolega Goran Ivanović, izvolite. Vaših je 5 minuta. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažena ministrice, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, a možda evo samo minutu, dvije potrošiti oko nečega što mislim da možda zaslužuje i veću, veću pažnju saborskih zastupnika kultura kreativne industrije su nešto što je sigurno i budućnost i sadašnjost, a i prošlost. Budimo iskreni, bez kulture nema identiteta jednog naroda. naroda. Ja mogu samo evo pohvaliti i Ministarstvo kulture i medija, ministricu naravno osobno u smislu da u ovih 4 godine koliko sam ja u Hrvatskom saboru da je Ministarstvo kulture i medija donijelo nekoliko bitnih zakona koji su promijenili određene stvari u, u kreativnoj industriji, što je dobro ne samo u kreativnoj industriji nego u kulturi općenito pa i danas smo evo svjedočili izmjenama i dopunama dva zakona. Izazov Corona krize koja je tresla pune dvije godine gdje su kreativne industrije i kultura stvarno bili stavljeni u jedan položaj koji nije bio ni malo lagan, no idejama i inovativnošću evo i ministarstva pa i svih onih koji su zainteresirani za kulturu, došlo se do određenih rješenja, preživjelo se, a to je najbitnije. Izmjene i dopune ovog zakona opet nose tu jednu novu svježinu tu jednu novu kreativnost gdje po prvi puta evo je i Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo financija spremno ući u jedan novi projekt financiranja gdje ćete vi s onim što ste platili praktički predfinancirati određene stvari odnosno, odnosno bit će vam, bit ćete oslobođeni tog dijela. To su ti pomaci o kojima skroz govorimo. Mislim da svako ministarstvo pa evo i ova Vlada koja pokazuje da ima još uvijek ideja kako poboljšati sve vidove ne ne samo kreativne industrije nego općenito života u Hrvatskoj i mislim da je to dobro. Svi zainteresirani i svi oni koji su struka su pozdravili izmjene i dopune ovog zakona pa evo i uvažene zastupnice i zastupnici su uglavnom govorili pohvalno o ovim izmjenama stoga evo kao što je i uvažena zastupnica Bedeković rekla klub HDZ-a će prihvatiti ove izmjene i dopune ovog zakona. Hvala lijepo. To bilo i završno, je. I sada će nam se obratiti još jednom ministrica kojoj ja čestitam na cjelodnevnom angažmanu ovdje u saboru, iskazivanju poštovanja svojim prisustvom, ovaj mislim da se tako poštuje Hrvatski parlament. Izvolite gospođo ministrice. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa znaju zastupnici i zastupnice i na odbore i na plenarnu sjednicu u ovih 8 godina mandata dolazila sam uvijek osobno. Mislim da je to, da mi moramo jedni drugima iskazivati poštovanje. Onda ćemo bolje radit za opće dobro. Zahvaljujem se na sudjelovanju zastupnicama i zastupnicima u ovoj raspravi. Drago mi je da ste prepoznali da ćemo izmjenama i dopunama ovog zakona koje su rekla sam obuhvatom male, donijet jedan ozbiljan iskorak i otvorit jedan inovativni model financiranja. Podsjetit politika Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog audiovizualnog centra od samog početka, okrenuta je cjelini ulaganja i cjelovitoj audiovizualnoj politici dakle ulažemo i u stvaralaštvo i u produkciju i u distribuciju i u sudjelovanje i filmsku pismenost, a kroz različite modele potpore ulaganjima, inozemnim ulaganjima zapravo dižemo vidljivost Hrvatske kao destinacije za snimanje filmova. Jačamo kapacitete hrvatske filmske industrije, hrvatskih filmskih profesionalaca i s tim u vezi ja bi se samo htjela referirati na nekoliko komentara vezano uz, kako je u ime kluba SDP-a zastupnica Glasovac rekla, potpredsjednica Glasovac rekla. Pravo stanje u audio vizualnom sektoru. Pa pravo stanje je da ne, ja uvijek nedostaju novci za kulturu međutim ja ću podsjetiti da smo do 2011. imali kontinuirani porast onda smo od 2011. do 2016. imali stagnaciju odnosno smanjenje kada gledamo budžet Hrvatskog audiovizualnog centra sa 34 naslijeđenih milijuna na kraju mandata SDP-ove Vlade na 30 milijuna, godine dakle 38 milijuna kuna, to je bilo nekih oko 5 milijuna eura i došli ove godine na preko 10 milijuna eura. Kao što sam rekla to je ozbiljno povećanje, dakle nismo nikako zaboravili audio vizualni sektor, upravo suprotno. Kao što sam rekla povećanje je oko 140% kad gledamo 2016. kad gledamo 2016. HRT spomenuli smo je tada je te 2016. ulagala 4,5 milijuna eura, danas ulaže 19 milijuna eura u hrvatski film, televizije s nacionalnom koncesijom te godine su ulagali nulu, danas ulažu pet milijuna eura, a otvorili smo 5,5 milijuna eura potpuno novih korisnika, dakle tu su i streaming platforme i ostali koji doprinose. I još moram istaknuti vezano uz ovaj komentar oko stranih produkcija i nacionalne, ovo je prva godina kad je ulaganje u nacionalnu produkciju veće nego u filmske poticaje i na to sam posebno ponosna. Ono na što moram reagirati, a prepoznala sam kolege koji su vam pomogli baciti svjetlo na audiovizualnu politiku jer sam s njima zajednički stvarala HAVC, nikakvih nasrtaja nikakvih nasrtaja na HAVC u našoj Vladi nije bilo, nikakvih stranačkih miraza i nikakvih ideoloških postupanja, upravo suprotno. Dakle, svi koji se odnose na HAVC sve izmjene zakona i sve izmjene medijskih zakona koje su doprinijele povećanju sredstava za audiovizualnu proizvodnju donesene su baš u mandatu HDZ-ove vlade, a ja sam imala čast tad kao državna tajnica, a danas kao ministrica zajedno sa svojim državnim tajnikom u tome sudjelovati. Tako da ne bi voljela, s obzirom da smo imali vrlo kvalitetnu raspravu sada ulaziti u neke polemike, al mislim da je to važno istaknuti i mislim da je negdje za budućnost važno uvijek isticati da trebamo zajednički tražiti i pozicija i opozicija i Vlada i gradovi koji mogu pratiti kulturne i kreativne industrije načine da zajednički ulažemo, da više ulažemo, da potičemo kulturne i kreativne industrije. Ne zaboravimo to je važan dio našeg BDP-a, ima potencijal rasta, to su djelatnosti gdje se mahom zapošljavaju visoko obrazovni, kreativni mladi ljudi koji onda pronalaze u Hrvatskoj mjesto gdje žele živjeti i raditi i odgovornost je svih nas da im omogućimo za to najbolje uvjete. Zato sam zadovoljna i zahvalna na ovoj podršci koju ste danas svi iskazali i vjerujem da će ovaj zakon, ove izmjene i dopune zakona biti jedan dodatni doprinos. Hvala lijepo. I imamo još jednu repliku na vaše izlaganje, kolegica Sabina Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovana ministrice. Ja nisam željela omalovažiti, a niti sam iznijela tezu da se u HAVC danas ulaže manje nego prije. Mislim potpuno je jasno da je 2017.g. HAVC je recimo za razvoj i proizvodnju filmova uložio 5,5 milijuna eura, 2023.g. to je 10,8 milijuna eura. Međutim, ono što sam rekla i iza čega stojim je da inflacija naprosto pojela odnosno oduzela 28% te djelatnosti i da HAVC-u i dalje nije lako, pogotovo kada gledamo proizvodnju filmova. I drugo, kada sam govorila o stranačkom utjecaju, ja sam zapravo istaknula činjenicu da HAVC-u ovako dobro ide upravo zbog toga što je odvajanjem se osamostalio i ta autonomija ga je svrstala u onaj dio koji nije predstavljao nikakav stranački miraz i gdje zapravo nije bilo tog pritiska kao u nekim drugim institucijama i to se vidi i po uspjehu i po zapravo rezultatima koje HAVC ima. Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam na ovom komentaru jer onda ćemo se ipak razić u miru i slozi i hvala vam na toj pohvali jer sam osobno nosila izradu Zakona o audiovizualnim djelatnostima, borila se za tu autonomiju HAVC-a kao što se borim za autonomiju svih kulturnih institucija jer sam uvjerena da ljudi koji vode kulturu i koji rade u kulturi moraj imati slobodu stvarati neovisno o tome tko je gdje na kojoj poziciji. drago mi da da smo tad stvarajući HAVC zapravo uspjeli zato jer su sve strukovne udruge i svi pojedinci i važne osobe koje djeluju u toj industriji bili zajedno, bez obzira možda i na neke svoje razlike svjetonazorske i ine. To je pravi put za razvijat kulturu, a onda kad je razvijena i uspješna kultura razvijeno je i uspješno društvo, a to nam je svima interes. Hvala. Hvala lijepo. Evo ovime smo iscrpili sve prijavljene. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra startamo uobičajeno u 9,30 demografija je na dnevnom redu i vidimo se. Ugodna večer.